ima narodni poslanik Luka Kebara. **Luka Kebara** Zahvaljujem, predsedavajući Narodne skupštine Republike Srbije, dr Orliću.Uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predstavnici Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani i građanke Srbije, na ovoj današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo u pojedinostima, odnosno o amandmanima na Predlog zakona o Zaštitniku građana.Ovim izmenama usklađuje se taj postojeći Zakon o Zaštitniku građana sa određenim pravnim normama, standardima i načelima Evropske unije, odnosno evropskog prava AKI komunitera. Takođe, usklađuje se i sa određenim standardima nadnacionalnih organizacija poput OEBS-a i SIGME, kako bi se taj zakon dodatno unapredio.Takođe, novi zakon je dosta inkluzivniji i omogućava da mnogo veći broj lica ima priliku da postane Ombudsman, znači, ne samo diplomirani pravnik, već i lice koje se takođe koje se takođe bavilo ovom tematikom u svom radnom veku. Naravno, pri tome ne žrtvujući onaj kriterijum integriteta, časti, ali i intelektualne potkovanosti. Znači, to je jako bitno za izbor tog lica.Ja bih se nastavio na na govor koji je na početku današnjeg zasedanja izneo gospodin dr Martinović, šef naše poslaničke grupe. Doktor Martinović, koji je inače doktor pravnih nauka i profesor na Pravnom fakultetu, odlično je analizirao rad Ombudsmana, odnosno ovog državnog organa, odnosno Zaštitnika građana, u nekom prethodnom periodu.Naime, govorili smo o Saši Jankoviću, o čoveku koji umesto da brani građane, da brani prava građana, da zastupa ljude, građane ove zemlje, on je isključivo branio sopstveni politički partikularni interes. Zašto kažem politički? Pa, kao što znamo, on je i bio kandidat za predsednika. Znači, neko ko je zloupotrebio, to je eklatantni primer zloupotrebe svoje funkcije koja treba da bude izvan politike, on je direktno iskoristio tu svoju funkciju kako bi zadobio određene političke poene, što je zaista sramotno.Dodao bih još jedan bitan podatak. S obzirom da sam ja završio Fakultet političkih nauka i na jednom od predavanja Saša Janković je bio gost, dok je još bio Ombudsman. Saša Janković se nama hvalio kako je svojevremeno na nekoj međunarodnoj konferenciji podržao jednog kineskog disidenta, iako je stav države tada u tom trenutku bio da on to ne čini, jer mi baštinimo odlične odnose sa Narodnom Republikom Kinom. On se nama studentima hvalio kako njega nije zanimao taj stav Vlade, već je on na svoju ruku otišao, prisustvovao toj konferenciji i kako je on tobož branio ljudska prava tog disidenta. Znači, on je svesno stavio svoj neki lični interes iznad nacionalnog, iznad državnog interesa.Saša Janković, u svom intervjuu koji je nedavno dao, sam priznaje da je bio i te kako politički upleten, politički involviran i kako su određene strane ambasade činile sve i vrbovale razne ljude kako bi na nasilan način srušili predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića.On više nije Ombudsman, ali svakako se pitam gde je ta institucija Ombudsmana kada neko preti predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici? Postavlja se logično pitanje, da li je Aleksandar Vučić građanin ove zemlje? Da li je njegova porodica, da li je njegov brat Andrej, otac Anđelko, mama Angelina, da li su njegova deca građani ove zemlje, cela njegova familija? Kada njih neko uvredi nikom ništa, niko ne reaguje. Ni razna novinarska udruženja, nezavisna udruženja, predstavnici civilnog sektora, nevladine organizacije, tada apsolutno niko ne reaguje. Znači, može se izvesti jedna konkluzija da je to sve dozvoljeno, nažalost.Tako da, prosto, ja moram stati u odbranu ovih ljudi, jer svedočimo da gotovo svakodnevno razne monstruozne, gnusne, monstruozne laži i neistine su upućene ovim ljudima. Vi neke članove porodice Vučić poredite sa nekim monstruoznim kriminalcima. Pa, da li je to normalno? I niko to neće da osudi. Znači, nekakvi novinari na raznim Đilasovima i Šolakovim televizijama maltene iz dana u dan, iz nedelje u nedelju upućuju jako primitivne uvrede i komentare na račun predsednika, na račun njegovog oca, njegovog brata, njegovog sina Danila. Čak im je i mali Vukan, bebica, mali Vukan, i on im je kriv za nešto. Pa, da li je to normalno ponašanje?Ovde bih izneo jedan zanimljiv podatak. Naime, u Velikoj Britaniji, koja je svakako u određenim teoretskim raspravama možda i kolevka demokratije, postoji jedna institucija, u Londonu tačnije, u Hajd parku, najpoznatijem, koja se zove „Speaker’s Corner“. Taj „Speaker’s Corner“ predstavlja jednu binu, a ja ću vam sada ukratko objasniti o čemu se radi. To je jedna bina gde postoji mikrofon, ozvučenje i gde svaki građanin može da iskaže neki svoj stav, u bilo koje doba dana ili noći.Taj „Speaker’s Corner“, odnosno to mesto mesto koje treba da predstavlja simbol demokratije, tu često izlažu razni mladi neafirmisani umetnici, razne muzičke grupe, ali izlažu i predstavnici civilnog sektora, raznih političkih organizacija, političkih partija iz inostranstva, ali i iz Velike Britanije, razne nevladine organizacije, njihovo rukovodstvo. Tu se govori o najširem mogućem dijapazonu raznih tema. Ali, postoji jedno pravilo, postoji jedna zabrana, a to je vređanje njihovog šefa države. U tom slučaju to je njihova kraljica. Znači, možete da kažete bilo šta, možete da pevate, možete da govorite o politici, da govorite o kulturi, o umetnosti, o nekim ličnim problemima, ali nikako ne smete da uvredite instituciju šefa države, odnosno kraljice.Kod nas, u našem uređenju, u našem političkom sistemu šef države je svakako predsednik Republike, to je Aleksandar Vučić. Zato, ja smatram da je potrebno da se posebna pažnja posveti i da se posebno kažnjava to to kada neko preti i vređa instituciju predsednika. Da li je to Aleksandar Vučić, da li je to neki drugi predsednik, ovde isključivo sada govorim o instituciji, predsednik Republike, šef države, on se mora poštovati, jer njega su građani neposredno izabrali na izborima.Pre neki dan je naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić dao jedan intervju na jednoj televiziji i u toku razgovora novinar je predstavio građanima jedan snimak gde je bivši predsednik Boris Tadić izneo najgnusnije i najmonstruoznije laži na račun našeg rukovodstva, na račun predsednika Republike Aleksandra Vučića i na račun cele Vlade i svih rezultata koje smo mi postigli. Gospodin Aleksandar Vučić je na jedan dostojanstven način to prokomentarisao i nije mu palo napamet da se spušta na neki nivo da vređa Tadića, iako je Tadić neko ko je, evo ja ću reći, upropastio ovu zemlju, neko ko je pobegao u Rumuniju

Tadić je bio kukavica, neko ko je devastirao našu vojsku, zajedno sa svojim ministrima, topili su naše tenkove, uništavali su celokupnu našu namensku industriju.

je stalno oscilirala, referentna kamatna stopa je bila na nenormalno visokom nivou, stopa nezaposlenosti je bila preko 25%. Znači, zemlja je bila u potpunosti devastirana.Normalno

da se kaže šta je on sa svojom kamarilom uradio za ovu zemlju, a opet, šta je uradio za sopstveni džep i za sopstvenu političku poziciju. Naš predsednik Aleksandar Vučić je sa puno respekta, sa puno poštovanja, dao odgovor tom novinaru i lepo se, na jedan dostojanstven način, poneo.Ponavljam, posebna pažnja mora biti usmerena ka tome i posebno se mora kazniti ako neko vređa instituciju predsednika. Baš sam se Baš sam se bavio tom analizom, verujte mi, svaki dan u tim Šolakovim, Đilasovim medijima, na raznim društvenim mrežama, na Fejsbuku, na Tviteru, Tviteru, na Instagramu, na brojnim društvenim mrežama, svakodnevno se vređa predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, preti se njegovoj deci, preti se maloj Milici, preti se malom Vukanu, on je bebica, govori se da je njegov brat Andrej kriminalac, bez ikakvih dokaza, bez ičega. Ljudi, da li to normalno? Da li je normalno da takve reči upućujete jednoj poštenoj, časnoj, srpskoj domaćinskoj porodici?Čak porodici?Čak i ako izuzmemo da predsednik predstavlja jednu instituciju, to su pošteni ljudi. Taj Danilo, on je jedan dobar momak, fino vaspitan momak, neko ko je pravi srpski domaćin, mlad i perspektivan momak. I vi govorite najmonstruoznije laži, najbednije moguće

Siguran sam da će pristojna i napredna Srbija pobediti. Živela Srbija! Zahvaljujem.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika,

a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Momčilu Vuksanoviću.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje

narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.Dozvolite mi u ime Narodne skupštine i u svoje ime da vam čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom

da lovac na lavove ne treba da troši municiju na zečeve. Ali, evo, ja ću odstupiti od te izreke i pričaću o određenim zečevima.Juče sam ovde doneo jedan tenkić koji je bio namenjen Zdravku Ponošu i gospodinu Šutanovcu. Njihova reakcija na društvenim mrežama nije baš prijatna. ja ću ipak ponovo da pričam o zečevima a prištedeću malo municije i za lavove kada za to dođe vreme.Dame i gospodo narodni poslanici, moja poruka gospodinu Šutanovcu i gospodinu Zdravku Ponošu je sledeća - da građani imaju pravo na zaštitu od agresije, da građani imaju pravo na suverenitet svoje zemlje,

poznato je da su se sa američkom ambasadom dogovorili da prilikom drugog izbora gospodina Tadića za predsednika Republike Albanci ne proglašavaju nezavisnost, jel tako kolega Martinoviću, sve dok se ne završi drugi krug izbora i gospodin Tadić ne postane ponovo predsednik Republike.Zakletvu je Boris Tadić položio dao 14. februara 2008. godine. Albanci su poštovali dogovor koji su demokrate Borko Stefanović, Vuk Jeremić i ekipa napravili sa Amerikancima. Uticali su na Albance koji su nezavisnost proglasili 17. februara 208. godine. Pri tome, načelnik Generalštaba nije prstom mrdnuo. Šutanovac je imao neka druga posla, a Boris Tadić je pobegao u Rumuniju. Boris Tadić se zavukao u Rumuniju, a ovi miševi ili pacovi iz bivšeg režima su pobeli u nečije mišje i pacovske u rupe. Uglavnom, nikakve reakcije na veoma mogući gubitak dela teritorije Republike Srbije nije bilo.

da unište većinu oružja i naoružanja Vojske Srbije i Crne Gore, Vojske Jugoslavije, odnosno Vojske Republike Srbije koja je smetala NATO paktu, odnosno Amerikancima.Posebno su na meti bili tenkovi. Ukupno je pretopljeno ili prodato preko 400 tenkova, 120 oklopnih transportera, 50 haubica, preko 9.500 raketa, ukupno preko 10.000 raketa, ali 9.500 raketa strela M2, ili kako se već zvala,

u Republici Srbiji. Međutim, oni umesto dobro naoružane armije stvorili su dobro razoružanu armiju, umesto vojno neutralne napravili su vojno neutralizovanu državu. Da su hteli Šutanovac i muž Tadićeve svastike, tenkić, i da su hteli Zdravko Ponoš i ekipa nešto da reaguju više nisu imali sa čim, jer su se već dogovorili da je Ohajo važniji od Rusije i od nabavke oružja. Već su se dogovorili da dobro razoružaju našu vojsku. Da su hteli da brane teritorijalni integritet kakvi jesu pitanje je da li bi mogli, čime i sa kime da odbrane, jer nije bilo ni oružja,

demotivisali i ostavili oficirski kadar od mogućnosti da brane svoju državu.Oni su tada lansirali čuvene patike da bi sve zamaskirali. Dve devojke koje su ukrale patike su bile bitnije od toga što je Tadić pobegao u Rumuniju dok mu se zemlja, teritorija krunila. Bilo je bitnije od toga što Zdravko Ponoš i Šutanovac ne mrdaju malim prstom da zaštite državu Srbiju.Naši građani, sem Zaštitnika građana, imaju vojsku koja ih štiti od svake moguće agresije. Amerikancima je posebno smetala ona strela M2 koja je rušila njihove tomahavke, koji su zahvalni ciljeve za tu vrstu raketa strela M2. Zato im je posebno smetao raketni sistem i gledali se to unište i da tako u nekoj drugoj mogućoj agresiji na lakši način sruše Republiku Srbiju, odnosno ugroze njenu teritoriju nekom novom agresijom.Što se Zaštitnika građana tiče, nisam razumeo da li treba da ima 10 godina iskustva u radu ili 10 godina studentskog iskustva. Baš nisam dobro razumeo

Dakle, da, kao oni carinici što su rekli – šta da mu poklonimo za rođendan, ajde da mu damo još jednu smenu. Kao – nemoj, puno je dve smene.I dalje mislim ono što sama i pre govorio, da plata Zaštitnika građana, koji uglavnom štiti svoju veliku platu, ne sme da bude veća od plate predsednika Skupštine, plate predsednika Republike, itd. i da oni ne mogu ovde da nastupaju prema nama sa visine svoje plate.Ne tražim da mi imamo takvo visoke plate kao oni, nego da i oni dele sudbinu i hleb zajedno sa narodnim poslanicima koji prolaze kroz izborne cikluse, kampanje, domove kulture. Ja sam zaštitnik seljana, ja to priznajem.Dakle, treba u izbornu kampanju da dođete da vidite kolege koje su prošle kroz sela kako duva, kako duva hladno u onim domovima kulture kad je izborna kampanja, kako seljaci umeju i da psuju, itd. Zaštitnik građana je zaštićen od svega toga i ona ima četiri, pet puta veću platu od predsednika Republike i predsednika Skupštine i nizašta ne odgovara.Dame i gospodo narodni poslanici, ja odgovorno tvrdim da sam primio više građana licem u lice i razgovarao sa njima o njihovim problemima nego Zaštitnik građana. Oni u onu statistiku stave i telefonske pozive koje su dobijali, onda nama to u izveštaj upakuju, ali ja tvrdim da Zaštitnik građana bez svojih pomoćnika i zamenika nije obavio sa građanima direktno razgovore više nego pojedini narodni poslanici.Verujem da ima da ima dovoljno aktivnih narodnih poslanika koji takođe više građana prime i sa njima razgovaraju, što u Narodnoj skupštini, što kući, što u biračkoj bazi. Dakle, svako od nas na svoj način razgovara sa građanima. Telefonske razgovore koje dobijamo, mi ne knjižimo u razgovore sa građanima, nego otprilike znamo sa koliko građana smo razgovarali. Moj prosek je tri.Ja ne verujem da Zaštitnik građana licem u lice primi tri građanina dnevno, ali zato ima tri ili četiri puta veću platu od narodnih poslanika, predsednika Skupštine, predsednika Republike. Nikada se neću složiti sa tim da ta nezavisna regulatorna tela i organi i njihovi zamenici imaju veće plate. Privilegija svakog od narodnih poslanika dolazi većinom svojim automobilom, a ovi imaju automobile, specijalizovane usluge i tako dalje, imaju i vole sve što vole mladi, a koliko ja vidim i pri tome kada dođu ovde u Skupštinu slušamo njihove izveštaje, i maltene prema nama gledaju sa visine, mi imamo četiri, pet puta veću platu, šta mi ima da razgovaramo sa ovom boranijom i tako dalje koji imaju četiri puta manju platu.Zato kada budu neki zakoni na dnevnom redu o tim platnim razredima, dobro da vodimo računa i da vidimo da li će Zaštitnik građana, poverenik, zaverenik, onaj Šabić što je bio, da li će možda dati ostavku ukoliko plate svedemo na poslaničke i, evo, recimo na platu predsednika Narodne skupštine, a neka im ostanu sve one privilegije dobar automobil, benzin, sve na sve na državni trošak, što narodni poslanici nemaju.Narodni poslanici ovde u Narodnoj skupštini kad odu u menzu da se hrane, ja ne idem šest godina, uglavnom budu predmet rasprave u medijima i tako dalje, cenovnik i ne znam šta, mada mi nemamo svoj restoran, restoran pripada Upravi za zajedničke poslove koja je po istim cenama, sve republičke organe snabdeva, naš je samo prostor. Međutim, mi smo uvek predmet nekog gađenja. Gle, ministri i narodni poslanici imaju takve privilegije, međutim kada mi to malo razgrnemo dođemo do raznih nezavisnih regulatornih tela. Pogledajte malo, probajte da proverite, to je zabranjeno, da vidimo kolike plate imaju ove vođe nevladinih organizacija, posebno ovih koje finansira zapad, da podrže Ponoša, Šutanovca i tako dalje, tek ćemo tu dođi do stravičnih plata. Dakle, da rade za pet ili šest puta veću platu, da urušavaju imidž narodnih poslanika, a bogami i imidž države.Dakle, moja poruka Zaštitniku građana je sledeća i prošli put sam pitao, nadam se da gleda prenose, s obzirom da se ovaj zakon tiče i njega, dakle, da nam odgovori, kada će početi da štiti prava građana po pitanju prenosa najvažnijih događaja, odnosno sportskih manifestacija koje pripadaju, spadaju u listu najvažnijih događaja od interesa za sve građane.Zakon o elektronskim medijima, član 64. koji Šolak i Đilas nikako ne poštuju, kaže, da svi građani u Republici Srbiji imaju pravo na direktan prenos utakmica koje spadaju u listu najvažnijih događaja, kvalifikacija za svetsko i evropsko prvenstvo, a zadnjih četiri, pet godina godina tog prava su lišeni zato što zakon kaže da to isključivo pravo imaju mediji koji pokrivaju celu teritoriji Republike Srbije, imaju slobodan pristup. Time svi građani imaju pravo da prate sportske događaje, odnosno događaje sa liste najvažnijih događaja. Onda se pojavio Šolak i Đilas i sada to pravo ne postoji.Dakle, prenosi se na kablovskim televizijama koje ne pokrivaju celo tržište i Zaštitnik građana treba u ime građana koji su lišeni tog prava da kaže, proveri moje navode, pročita član 64. Zakona o elektronskim medijima, i kaže - ukoliko postoji zloupotreba podnosim, zbog zaštite građana, podnosim krivičnu prijavu Šolaku i Đilasu, pa ću onda razmisliti, možda, i da manje pričam o njegovoj malecnoj plati koja je četiri, pet puta veća nego naša. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Reč ima narodna poslanica Sandra Joković.

raspravljamo o amandmanima na Zakon o Zaštitniku građana. Uloga Zaštitnika građana je važna za unapređenje našeg društva i zaštitu građanskih prva. Zaštitnik građana se stara o zaštiti, unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, a i sam zakon upućuje Zaštitnika da posebnu pažnju posveti pravima pripadnika nacionalnih manjina, pravima deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i rodnoj ravnopravnosti.Rešenje koje je pred nama sigurno će dati dodatnu podršku da Zaštitnik svoj posao obavlja efikasno, jer on može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva pred organima uprave, pa i po pitanju nacionalnih manjina.Republika Srbija je od 2012. godine uložila znatno veliki napor da se romska nacionalna manjina što više integriše u našem društvu. Saradnja sa nacionalnim savetima je ključ, kao i razgovor, slušanje problema i zajednički rad na rešavanju istih. To je karakteristika politike SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Zato sam siguran da će Zaštitnik uzeti proaktivnu ulogu, jer okruženje u kome živimo,

se svi one sramne presude sudije koji se više bavio samopromocijom nego svojim pozivom, pozivom sudije i to prema romskom detetu. Pitam se da li bi takva presuda bila da nije bilo romsko dete u pitanju?

pripadnica romske nacionalne manjine, želim da istaknem da rani brak, dečiji brak, nije u sklopu tradicije. Doživeli smo veliku uvredu, etiketiranje čitave zajednice, a to je nezamislivo i potpuno pogrešno, pogotovo kada se radi o deci.

Hvala lepo.Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i Đorđe Milićević.Reč ima narodni poslanik Stefan Srbljanović. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Većina mojih kolega je danas govorila o tome šta je obeležilo mandat prethodnog Ombudsmana, Saše Jankovića, i zaista, mogao bih da se složim i saglasim sa svime što su oni rekli. Međutim, ako postoji nešto pohvalno što bi moglo o njemu da se kaže, ako tako mogu reći, jeste to što je što je skoro izjavio, a svi dobro znamo šta je izjavio, da postoje određene strukture i centri moći iz inostranstva i u Srbiji koji žele da sruše Aleksandra Vučića i da su i od njega tražili da bude deo te priče. Nije on tada ništa rekao novo, to je ono što mi svi znamo i o čemu narodni poslanici SNS i govore često ovde u ovom visokom domu, ali i gde god imaju priliku.Svaka priliku.Svaka demokratska država treba da ima opoziciju i treba da ima konstruktivnu opoziciju koja će terati vlast da bude bolja u svim segmentima i koja će se truditi da daje neke planove, ideje i rešenja koja mogu biti korisna.Međutim, ono što mi dobijamo od jednog dela naše opozicije jeste samo to da isključivo i samo su zagledani u zdravstveni i medicinski karton Aleksandra Vučića, čekajući da mu srce stane i da iskoriste tu morbidnu situaciju da se ponovo dočepaju vlasti, što je zaista, kažem, morbidno i u najmanju ruku skandalozno. Opet, rekoh da to je nešto o čemu mi pričamo i na šta ćemo stalno opominjati građane Republike Srbije.Vi ste, gospođo Obradović, pomenuli danas u jednom delu svog izlaganja izveštaj Evropske komisije. Izveštaj Evropske komisije je bio objektivan kroz analizu relevantnih aspekata pokazao je napredak Srbije u mnogim oblastima i, takođe, pokazao segmente na na kojima je potrebno dodatno raditi. Ali, te inicijative zaista imaju potencijal da ukoliko budu sprovedene, dovedu do opipljivog napretka. Tu, pre svega, mislim i kao primer navodim ustavne reforme, koje su pri kraju, a koje su u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i sprovođenje izborne reforme u skladu sa preporukama OEBS-a.Ali, nekako imate jedan deo javnosti u kome kada dobijete tako jedan izveštaj Evropske komisije koji je pozitivan, on kao da ne važi. Onda kada je manje pozitivan ili kada je negativan što se tiče Srbije, e onda je super. Pa isto tako imate određene delove opozicije i određene predstavnike opozicije koji u Brisel idu isključivo i samo kada traže od Evropske komisije, od Brisela da izvrše određeni pritisak na Srbiju, pa tako idu i pitaju ih zašto se u Belorusiji uvode sankcije, a zašto se npr. u Srbiji ne uvode sankcije, ili su upotrebili sve svoje resurse da privole i privuku evroparlamentarce da posreduju ovde u dijalogu i kada su ljudi došli i rekli – okej, ljudi, postoje neki delovi u kojima možete da ostvarite neki napredak, ali izborni uslovi su dobri, treba da izađete na izbore.Onog trenutka kada su to rekli, više nisu bili poželjni od strane tih istih. I svakoga dana ili svake nedelje u svojim medijima se trude da im stave do znanja da više nisu dobrodošli u Srbiju. E, to vam je slika i prilika današnje srpske opozicije.Mi kao poslanici SNS zaista se trudimo da kada govorimo o nekim našim rezultatima, to potkrepimo činjenicama i ništa ne govorimo paušalno. Ako pričamo o ekonomskim rezultatima ili nekim reformama, uvek uzmemo kao tipičan primer onoga što radimo, uzmemo podršku MMF-a ili Svetske banke, ako hoćete. Ne postoje dve relevantnije svetske organizacije koje se bave tom problematikom od te dve organizacije. Ali, kada god oni nešto kažu pozitivno, ispadne od tog jednog dela javnosti koji sam pomenuo, kao i u slučaju Evropske komisije, da oni rade u korist Aleksandra Vučića. Ja se zaista pitam – pa ako svi i MMF i Svetska banka, Evropska komisija, ako svi rade u interesu Aleksandra Vučića, pa njemu zaista treba neko da javi da on nije predsednik samo Srbije, nego da je jedan od ljudi koji upravlja Ja ne mogu drugačiji zaključak da donesem na sve to.Moram da kažem, takođe, da smo mi u martu mesecu, početkom ove godine, usvojili izveštaj Ombudsmana za 2020. godinu. Iskreno moram da priznam da tada nisam detaljno proučavao taj izveštaj, ali da sam u zadnjih nekoliko dana, jer sam znao čime ćemo se baviti, uspeo da pročitam ceo taj izveštaj. Zaista, video sam tu neke delove koji mi malo nisu jasni, za koje zaista za koje zaista smatram da je trebalo da budu bolje objašnjeni. Fizički i verbalni napad, omalovažavanje, ponižavanje, diskreditacija novinara su se nastavili u 2020. godini i nije zabeležen napredak u oblasti slobode govora i izražavanja. Pa, zašto je zabeležen porast napada na novinare u 2020. godini? Pa, zato što je u divljačkim nemirima u julu 2020. godine prebijeno i pretučeno više od 30 novinara. Pa, ko ih je pretukao? Pa, isti oni koji motornim testerama upadaju u RTS, koji prete novinarima koji neće da im odgovaraju na pitanja, koji obećavaju zatvaranje određenih medijskih kuća onog momenta kada dođu na vlast.To su ti koji se bore za vladavinu prava i za slobodu medija u Srbiji. To su isti oni. Ja se nadam da će izveštaj Ombudsmana za 2021. godinu biti pozitivniji, jer ne postoji država zaista na ovom svetu u kojoj možete na jednoj televiziji, koja pretenduje na to da dobije nacionalnu frekvenciju, da psujete majku predsedniku države i da sve to prođe eto tako. Da nije ovde poslanika SNS i određenih funkcionera, to bi zaista prošlo nezapaženo. Ako nije sloboda govora da tako nešto izjavite, da tako nešto kažete, ja zaista ne znam šta je.Imate onda jedan deo

Šta bi tek bilo da nije opasno izgovarati njegovo ime? Ako ga oni izgovaraju svakih sedam dana i crtaju mu metu, stavljajući njegove slike na naslovnim stranama, pa ne vidim da im nešto fali, nikome od njih, nikome od tih novinara. Dobiju apsolutno svaki odgovor na svako pitanje koje postave bilo kome od nas, pre svega, predsednika države.Međutim, poštovana gospođo Obradović, pretpostavljam da je i vama to više zanimljivo i simpatično. Izbori su zaista vrlo brzo, izbori su u aprilu mesecu, na proleće i zaista je lepo gledati ove fragmentirane delove nekadašnje DS kako se ponovo okupljaju, kako idu u nekakve kolone. Zaista je svejedno da li će biti u jednoj, pet ili deset kolona. Tu je ideologija ista, program je isti, mržnja prema Aleksandru Vučiću i SNS, pokušaj traženja onih koji će im dati podršku i u svetu, pre svega mislim u Evropi, u regionu, za te njihove retrogradne stavove, pa tako dobijaju podršku od onih kojima smeta kada se Joanikije ustoličava na Cetinju, kojima je tzv. šverc koka-kole i fante na severu Kosova i Metohije dobra stvar, ali isto tako zaboravljaju da je ta država nastala na švercu narkotika, oružja i trgovine organima srpskog srpskog naroda, Srba pre svega. Zaista je lepo videti kako se svi oni okupljaju, kako se kriju iz raznih ekoloških pokreta i udruženja, trudeći se da na taj način uzdrmaju i sruše Aleksandra Vučića.Međutim, ono što sam i ja siguran i ubeđen sam i vi, svi narodni poslanici, a i vi gospođo Obradović, jeste da

tim i takvima i samo su oni definitivno nešto što će sprečiti te retrogradne stavove, te retrogradne političare, te ljude koji su zavili u crno ovu državu do 2012. godine da se ponovo i opet dočepaju vlasti i ponovo sednu na leđa građanima Republike Srbije. Hvala i živela Srbija. član 32. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. od ustanovljenja stvorili uslovi da donesemo novi, moderniji zakon o Zaštitniku građana, usklađivanju njegovog posla sa Ustavom Republike Srbije, poboljšanje njegove efikasnosti u radu, ali i povećanje njegove odgovornosti za svoj rad.Naime, već unazad nekoliko godina postoji jedna tendencija da se tzv. nezavisni državni organi postave kao četvrta grana vlasti. I na nama narodnim poslanicima i svim članovima Vlade jeste da se borimo da se poštuje Ustav Republike Srbije koji kaže da postoje tri grane vlasti, to su zakonodavna, sudska i izvršna, da se te tri grane vlasti međusobno dopunjuju i nikakva četvrta grana vlasti ne postoji po našem

Agencija za energetiku, da ne nabrajam dalje. Međutim, imali smo ovde situaciju u Narodnoj skupštini da se nosioci određenih javnih funkcija poistovećuju sa državnim organom i postupaju kao državni organ pred Narodnom skupštinom koji se otuđio potpuno od Narodne skupštine. Po Ustavu i po zakonu svi ti nezavisni državni organi podnose izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini i za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini.Šta to u suštini znači? Narodna skupština ima više nadležnosti i jedna od nadležnosti jeste i nadzor nad radom i Vlade i organa državne uprave i ministarstava.

za ljudska prava, prava građana, rad određenih organa državne uprave koji je vezan za kršenje ljudskih prava, sloboda itd. imamo Zaštitnika građana. Oni u suštini pomažu, odnosno za Narodnu skupštinu rade neki posao. Prilikom izbora Zaštitnika građana, mi kao narodni poslanici deo suvereniteta koji smo dobili od građana prenosimo na Zaštitnika građana.Sve sam ovo rekao, jer smo smo u prethodnim godinama imali jako loše iskustvo baš sa nosiocem funkcije Zaštitnika građana, koji se poistovetio sa funkcijom, koji je pomislio da za svoj rad ne odgovara nikome, da je on iznad zakona, da je iznad Ustava, da ima pravo da radi šta god hoće, da Narodna skupština nije taj državni organ kome on odgovara za svoj rad.Gospođa ministar je bila tada narodni poslanik i jako dobro zna o čemu govorim i nekako, već unazad mesecima, postavlja se jedno pitanje – da li, recimo, članovi porodice predsednika Republike Aleksandra Vučića jesu građani Republike Srbije i da li imaju pravo da uživaju punu zaštitu svih državnih organa Republike Srbije?Mogu da kažem da, prvo, mi koji se bavimo politikom i koji se nalazimo na javnim funkcijama, je to bio naš izbor. Naš posao podrazumeva da moramo da imamo i stomak za razne niske udarce kojima ćemo biti izloženi, da li od naših političkih protivnika za koje neki smatraju da smo im mi neprijatelji, da li od suda javnosti itd, ali članovi naših porodica nisu izabrali i odlučili da budu političari i samim tim njihovu bezbednost, njihovo dostojanstvo, njihov duševni mir niko nema pravo da ugrožava.Sada vidite to prvo izopštavanje iz pravnog sistema i zaštite državnih organa, članova porodice predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića započeo je baš Zaštitnik građana, prvo ozbiljnije, prvo vidljivije. Čini mi se da je to bilo 2014, 2015. godine kada je Zaštitnik građana došao do zaključka da su bubrezi Andreja Vučića napali pendreke jedne odmetnute grupe žandarma.Kako to zaista izgleda? Bilo je o tome polemike ovde u Narodnoj skupštini, čak je jednom i tadašnji Zaštitnik građana Saša Janković rekao jednu rečenicu koju ja smatram vrhunskim bezobrazlukom, a to je otprilike glasilo ovako – da je Andrej Vučić od mene tražio pomoć i zaštitu ja bih mu pružio.Ako pogledamo i Predlog zakona i važeći zakon po kome je postupao Saša Janković, Zaštitnik građana postupa po prijavi ili po sopstvenom saznanju i pokretanju postupka. Tadašnji Zaštitnik građana je smatrao da on nema obavezu da upotrebi sva zakonska ovlašćenja i zaštiti brata predsednika Republike, već je očekivao da to brat predsednika Republike traži od njega.Uvek kada to spominjemo moramo da znamo i sledeću činjenicu, da građanin, pa bio to i brat predsednika Republike, nema pravo da upotrebi silu protiv državnog organa i da svakako nema srazmernu upotrebu sile u odnosu na palicu kojom raspolaže odmetnuti ili odmetnuti pripadnici žandarmerije.Sada vidite dokle to ide dalje. Ne samo da nije pokrenuo taj postupak, već je počeo da pokreće postupak da mu se dostavi dokumentacija o disciplinskom postupku koje je sprovodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova vezano za taj incident. To bi možda imalo nekog smisla da i tužilac nije pokrenuo krivični postupak. Od tog trenutka nijedan državni organ pred kojim se vodi postupak za koji je tužilac zvanično dostavio Zahtev za sprovođenje i prikupljanje obaveštenja nema pravo bez tužioca, saglasnosti tužioca bilo koji papir da da bilo kom drugom državnom organu, pa čak i Saši Jankoviću.Oko toga ovde se u Narodnoj skupštini napravila čitava jedna kampanja koju su narodni poslanici koji su podržavali bivši režim napravili da je u pitanju diktatura, jer znate trebalo je prikazati jako uspešno da su bubrezi Andreja Vučića napali pendreke žandarma.To je taj početak zbog koga su članovi porodice Aleksandra Vučića i dan danas izloženi. Ne treba meni kasnije i naknadna pamet Saše Jankovića da on kaže kako su ga na to terali strani ambasadori.

Ovde vidimo da je krajnji cilj bio da se ugrozi sigurnost predsednikove porodice i uništi ugled te iste porodice.Idemo dalje. Nije to jedini, bilo ih je još mnogo. Samo da podsetim da je napadao i Ministarstvo odbrane za jedan tragičan incident, gde je opet tražio da mu se dostave određena dokumenta iako je tužilaštvo vodilo svoj postupak.Koliko je meni poznato i po sadašnjem zakonu, a i po Predlogu ovog zakona piše da Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine,

da on ima pravo na dokumenta iz istrage bez saglasnosti tužioca koji vodi istražni postupak. Tako to izgleda, četvrta grana vlasti, ne ferma nikoga, ni Narodnu skupštinu, ni Vladu, ni Ustavni sud, ni sud, ni tužioca.To je valjda ta Srbija za koju se borio Saša Janković i to su ta naša iskustva. Bilo ih je još ne samo od Saše Jankovića, ali ovo je bio najdrastičniji primer kako se zloupotrebljava javna funkcija da bi se na neki nademokratski nasilan način promenila izborna volja građana Republike Srbije.Znao je Saša Janković da ne može da pobedi Aleksandra Vučića na izborima za predsednika, ali je hteo i godinama je radio na tome da satanizuje i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i SNS, da izazove tu kritičnu masu koja bi na nasilnim putem dovela na vlast ili da podsetim neke kolege koji su tada bili poslanici u Narodnoj skupštini – znate li šta je tražio Saša Janković kada je izgubio predsedničke izbore? Da ga SNS, odnosno Aleksandar Vučić predloži za mandatara za sastav nove Vlade.

Oni primaju pare sa zapada da bi radili na tome, satanizovali i porodicu predsednika i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Znam da natpisi u novinama i nešto što se iznosi u javnost nije u nadležnosti određenih državnih organa koji se bave zaštitom ljudskih prava, ali zašto se ne oglašavaju, zašto ne osude, su se možda uplašili ili smatraju da nemaju obavezu pa ne treba to ni da rade?Ne možete vi da štite ljudska prava i slobode građana do pola, nego ih ili štite ili ne štitite. To i jeste problem.

Ne radite vi taj posao da budete simpatični i da napadate državu, Vladu, Narodnu skupštinu i da vas narod zbog toga voli. Vi ste tu da štitite prava građana i onog iz najmanjeg i najudaljenijeg mesta u Srbiji, bilo kog građanina, bilo kog građanina na teritoriji grada Beograda, bilo kog građanina pa makar on bio i sin predsednika države. Nema do pola. Ili ili i ne samo Zaštitnik građana. Ima tu još funkcionera koji su zaduženi za određena prava, ravnopravnost i slobode itd. jer samo tako možemo da postignemo to da govor mržnje naiđe na osudu još većeg dela naše javnosti. Kada bude naišao na dovoljnu osudu naše javnosti onda će oni prestati.Dokle toga ne bude mi uvek rizikujemo da se stvori neka kritična masa koja će da pomisli da ih je dovoljno pa da nam razvaljuje vrata Narodne skupštine, da upadaju u Narodnu skupštinu, da ponove 5. oktobar, da promene izbornu volju građana, da nasilno dođu na vlast.To vlast.To je jedini način da bivši režim dođe na vlast, da Đilas dođe na vlast, da Šolak dođe na vlast, Jeremić da dođe na vlast. Pa, izvinite gospodo nezavisni, zaboravite na četvrtu granu vlasti i konačno budite dovoljno hrabri da radite svoj posao za koji vas mi narodni poslanici biramo i nemojte do pola, ili ga radite ili ne radite, a onda podnesete ostavku ako nećete da ga radite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Sledeći narodni poslanik je Milan Jugović.Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni sugrađani, Predlog zakona o Zaštitniku građana koji je danas pred nama je izuzetno važan za naše društvo, za našu zemlju i mislim da ćemo njegovim usvajanjem danas dodatno ojačati, uvećati demokratski kapacitet, odnosno potencijal naše zemlje, da ćemo dodatno osnažiti poverenje naših građana u institucije svoje države. Tako da će, naravno, kao i sve moje kolege, svesrdno podržati ovaj predlog zakona koji je pred nama.Ono

jednako pravo na zaštitu. Ne smeju u Srbiji danas postojati građani prvog i građani drugog reda. Ne smeju postojati građani koji ne mogu da ostvare svoja ljudska prava, a nažalost, to se dešava i to u slučaju porodice našeg predsednika Aleksandra Vučića, gde je njegova porodica, slobodno mogu reći, duži niz godina izložena fabrikovanim lažima, izmišljenim aferama, hajki, satanizaciji od strane opozicije, pa čak i crtanju mete, odnosno proglašavanjem pre svih, sina predsednika Vučića i njegovog brata za legitimne mete, kao tobožnjim saradnicima kojekakvih kriminalnih grupacija.Bez obzira, što je nekoliko kolega danas postavilo pitanje da li će državni organi reagovati na ovakve stvari, i ja ću postaviti isto pitanje, da je sreće da ne postavlja niko ili eventualno jedan kolega, državni organi reagovali i niko ne pominje tu temu, ali nažalost, bez obzira što poslanici SNS uporno iz sednice u sednicu ponavljaju, mole organe da rade svoj posao, za sada do toga nije došlo.Kolega Bakarac je naveo jedan dobar primer u današnjoj diskusiji, kada je pomenuo da je, čini mi se 2019. godine, Prajd Info Centar, odnosno izlog, ne razbijen, već da li je oštećen delimično itd, podigle su se sve nevladine organizacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnost itd. Mi ne tražimo ništa više ni manje, samo da se i u slučaju porodice predsednika Vučića zakon doslovno primenjuje ili bar približno, kao u ovom primeru koji sam naveo.Ista ta opozicija koja ugrožava osnovna ljudska prava predsednikovoj porodici, žali se na neadekvatne, da kažemo, izborne uslove. To je ona opozicija, ili tačnije rečeno, deo opozicije koji nije smeo da izađe na prethodne izbore. To je onaj deo opozicije koji želi na vlast nekako bez izbora. To je onaj deo opozicije

To je deo opozicije koji predvodi Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Zdravko Ponoš i ostala ekipa iz bivšeg režima.Slobodno mogu reći da izborni uslovi u Srbiji nikada nisu bili bolji, pogotovo kada je u pitanju opozicija ili deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa, jer je to grupacija koja ima ogroman novac, koja poseduje televizije, štampane medije, portale, prisutni su na društvenim mrežama itd.Naravno, njima to nije dovoljno. Za njih je jedino prihvatljivo, jedino zadovoljavajuće da neko dođe i kaže Đilase, evo ti vlast bez izbora, i on da nastavi da pljačka građane Srbije tamo gde je stao 2012. godine, odnosno 2013. godine.Taman kada građani Srbije pomisle da su neki pripadnici opozicije poodavno dotakli dno u svom beščašću, politikanstvu, u trgovini nacionalnim interesima, oni nas nažalost uvek negativno iznenade. Nakon što su pre desetak godina, u vreme Đilasa, Jeremića i ostalih uvedene granice između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, postavljeno je ono katastrofalno pitanje o ispravnosti, odnosno legitimnosti proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova zbog čega Albanci danas u Prištini slave Vuka Jeremića.Dešava se da, primera radi, Nebojša Zelenović, propali šabački političar i tobožnji ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta odu još korak dalje. Neko je u današnjoj diskusiji takođe pomenuo, čini mi se da je u pitanju kolega Bakarec, da su Zelenović i Ćuta u svoju predizbornu kampanju uključili i Violu fon Kramon, političarku iz jedne druge evropske države, političarku koja apsolutno nema šta da traži na našoj političkoj sceni.Dolazim iz Loznice, grada čiji su stanovnici kroz svoju prošlost u slobodnu, celovitost i nezavisnost Srbije utkali hiljade života, od Prvog srpskog ustanka, od Cerske, Gučevske bitke iz Prvog svetskog rata do Drugog svetskog rata kada je Loznica bila prvo oslobođeno mesto u porobljenoj, okupiranoj Evropi 31. avgusta 1941. godine. U takav jedan slobodarski kraj propali šabački političar, Nebojša Zelenović, tobožnji ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta, dakle, koji u svojoj politici imaju program, odnosno daju podršku tzv. lažnoj državi Kosovo, daju podršku i zalažu se za saradnju, kako oni kažu, institucija nezavisnih država Srbije i Kosova.Dakle, pomenuta gospoda u Loznicu i selo Gornje Nedeljice dovedu plaćenog albanskog lobistu, odnosno lobistkinju, promotera nezavisnosti lažne države Kosovo, Violu fon Kramon. Dakle, Zelenović koga su su Šapčani oterali na izborima sa vlasti, sada dolaze u Loznicu i brine se tobož za životnu sredinu u kojoj će živeti Lozničani, stanovnici Jadra, Viola fon Kramon, plaćeno lobistikinja koja se zalaže za otimanje dela teritorije naše zemlje takođe tobož se brine za životnu sredinu u kojoj će živeti stanovnici ovog dela Srbije.Da li iko ko se vodi zdravim razumom može poverovati u iskrenost i čestitost namera pomenute gospode? Možda bi i mogli poverovati u iskrenost namera Viole fon Kramon da je sa mesta gde je zborovala u Gornjim Nedeljicama otišla samo tri ili četiri kilometra dalje, u Draginac, u mesto gde je, pazite, čudne li koincidencije, pre 80 godina, podsetiću gospođa Kramon je pre tri ili četiri dana, dakle 28. oktobra boravila u Loznici, gde je pre 80 godina takođe u oktobru mesecu u Dragincu streljano 2.950 seljaka, žena i dece, ili da nastavi u susedno selo Cikote gde je streljano 396 civila, ili dalje u sledeće selo Krivajicu gde je streljano 78 ljudi, pri čemu polovina dece mlađeg uzrasta.Dakle, ova gospoda, zborujući na mestu u blizini najvećeg stratišta seljaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu, tobož brine se za životnu sredinu u kojoj žive građani ovog dela Srbije, daje im savet itd. kolega Bakarec je pominjao da su njihovi pratioci sekirom nasrnuli na građane koji su se okupili, koji su negodovali zbog njihovog dolaska, jer to je ipak uvreda i za srpske žrtve i za srpski narod u celini.Ono što bih takođe hteo da kažem ovom prilikom, da Nebojša Zelenović treba da shvati, bar bi trebao da shvati koliko je dugo u politici da ga ne žele ni Šapčani, ni Lozničani, ni građani bilo kog drugog dela Srbije, jer njegov lopovluk dok je bio gradonačelnik Šapca nije zaboravljen. Osuđen je za nenamensko trošenje sredstava građana Šapca. Nije zaboravljena ni podrška lažnoj državi Kosovo. Nije zaboravljena ni 2018. godina kada je Nebojša Zelenović posetio Kosovo, posetio Peć, odnosno albanskog gradonačelnika Peći Gazmenda Muhadžirija, gde su zajedno sedeli ispod albanske zastave, zastave takozvanog Kosova i grba takozvanog Kosova, ponizeći na taj način i svoju zemlju i svoj narod.Pre nekih par minuta čujem, u Loznicu, u moj grad došla Marinika Tepić, kaže da promoviše dan posle, da takođe ukaže na eventualne ekološke probleme građanima Loznice itd, Neće biti nikakvog dana posle. Dan posle smo videli 2012. godine, kada su građani poslali bivši režim u istoriju. Videli smo taj dan posle šta smo zatekli u Srbiji, uništene fabrike, radnike na ulici. Između ostalih, kada je u pitanju moja Loznica, fabrike „Viskoza“, „FAK“ i ostale koje su bile zakatančene, a koje je zakatančio Dragan Đilas i režim čiji je on bio deo.Možda mi nismo dovoljno informisani, možda mi nismo dovoljno inteligentni, pametni. Možda su Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ostali bili vizionari, možda su želeli da građani Loznice i čitave Srbije žive u zdravoj, ekološkoj sredini, pa su nam zato izašli u susret i uništili sve te fabrike, pa su zato sve te radnike ostavili na ulici da bez posla, ali udišu svež i čist vazduh.Na sreću, građani Srbije su takve odavno pročitali i te vizionare nikada više neće vratiti na vlast. Te vizionare koji su uništili našu privredu, uništili našu ekonomiju, uništili našu vojsku. Uprkos njihovim željama i nadanjima da će ih neki strani ambasadori vratiti na vlast, do toga neće doći, jer u Srbiji se danas na vlast dolazi isključivo voljom voljom građana i nikada se više neće vratiti vreme kada će Vladu Srbije formirati strane ambasade i tajkuni, već isključivo građani Srbije na izborima.Dugi niz godina unazad, a verujem i u budućnosti, građani prepoznaju politiku SNS, politiku Aleksandra Vučića, jer je to politika koja garantuje svima nama svetliju budućnost i duboko sam uveren da će ta politika i nadalje dobijati veliku podršku građana Srbije. zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajući Orliću.Uvažena ministarka sa saradnikom, drage koleginice i kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, podržavam amandman o Predlogu zakona o zaštitniku građana koji je podnela naša koleginica Jelena Žarić Kovačević, a koji uređuje pitanja koja su od suštinske važnosti za dalji razvoj dobre uprave.Unapređenjem pravnog okvira koji uređuje status i nadležnosti Zaštitnika građana, kao i slobodan pristup informacijama od javnog značaja doprinosi se unapređenju odgovornosti državne uprave i transparentnosti njenog rada. Važeći Zakon o Zaštitniku građana je još iz 2005. godine, a to je, složićete, odavno. Imali smo i promenu Ustava 2006. godine.Novim Zakonom o Zaštitniku građana i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja unapređena je nezavisnost, pre svega, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i stvoreni su osnovi i uslovi za njihov efikasniji i efektivniji rad.Gde

novim zakonskim rešenjima propisano je da predsednik Narodne skupštine objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata. Predviđeno je da poslaničke grupe kao ovlašćeni predlagači mogu kao kandidata za Zaštitnika građana, odnosno Poverenika predložiti isključivo lice koje se nalazi na spisku kandidata koji je prethodno utvrdio nadležni odbor Narodne skupštine Republike Srbije.

u odnosu na postojeća zakonska rešenja. Tako, na primer, kod Zaštitnika građana, umesto petogodišnjeg mandata i mogućnosti reizbora, predviđen je mandat da traje osam godina bez mogućnosti ponovnog izbora. Ovakvo rešenje je u potpunosti u skladu sa tačkom 10. Venecijanskih principa o zaštiti i promovisanju institucije Ombudsamana.U čemu se ogledaju nova ovlašćenja Zaštitnika građana?

U postojećem zakonu ovakva ovlašćenja Zaštitnik građana imao je isključivo prema Narodnoj skupštini i Vladi, a ubuduće će ih imati i prema svim organima čiji rad Zaštitnik građana kontroliše.Takođe, novim zakonskim rešenjem izričito je ovlašćen da sprovede postupke kontrole organa uprave i pre pokretanja postupka pred nadležnim sudom.Proširen je i krug subjekata kojim se utvrđuje status organa vlasti i koji su samim tim u obavezi da postupaju po ovom zakonu. Poput javnih beležnika, javnih izvršitelja kao nosioca javnih ovlašćenja, javnih preduzeća, ustanova, organizacija i drugih pravnih lica koja su osnovana propisom ili odlukom organa Republike Srbije ili autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.Ali, pored amandmana i Zakona o Zaštitniku građana, moram da kažem i da osudim napade po ko zna koji put na predsednika Aleksandra Vučića, na njegovog sina Danila, na vređanje njegove porodice, demoliranje prostorija SNS pre nekih dvadesetak dana u Novom Sadu od strane sina Bore Novakovića, nekadašnjeg demokrate, a sada člana stranke Vuka Jeremića, čoveka koji je uništio srpsku diplomatiju dok je bio ministar spoljnih poslova.Pre desetak dana završeni su i lokalni izbori u opštini Negotin, iz koje ja dolazim, i bio sam tamo sa svojim saborcima. Verovatno su isti ti Jeremići, Novakovići, Aleksići ili kako se već zovu i njihovi poverenici i njihovi ljudi uništavali i opštinu Negotin, šarajući turističku signalizaciju, šarajući drveće, klupe, zgrade. Pretili su ljudima da ne izlaze na izbore, ali je rezultat pokazao ko su oni, a ko smo mi.Da li treba da dozvolimo da unište gradove, da polupaju prostorije SNS, možda će i neke možda će i neke druge, da prete ljudima, da napadaju ljude kako fizički, tako i verbalno? Ovakvo vređanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima podršku građana Srbije preko 60%, njegove porodice, članova SNS je sramotno i to ne smemo više da dozvolimo.Jednom rečju, ja sam zgrožen ponašanjem političkih neistomišljenika, Jeremićeve ili Đilasove stranke, a verujem da su i građani Srbije zgroženi ponašanjem nazovimo lidera i članova bivšeg režima. Ono što ja mogu da im poručim sa ovog mesta jeste da ako vam se ne sviđa politika predsednika Aleksandra Vučića, a ne sviđa vam se jer više ne možete da pljačkate građane Srbije i iznosite milione evra građana Srbije na egzotične destinacije, zapitajte se barem kakvu poruku šaljete svojoj deci?Mi ćemo i ubuduće da nastavimo da se borimo rezultatima za dobrobit svih naših građana, a vi nastavite sa vašim vandalizmom, psovanjem, razbojništvom, vređanjem, pa ćemo videti kako će građani da ocene i kome će da daju podršku već u aprilu naredne godine.Ovakvom politikom koju predvodi predsednik Vučić izgradili smo bolnice, škole, vrtiće, putnu infrastrukturu, fabrike, povećali smo plate i penzije, razvili smo našu zemlju za samo devet godina, i to nastavljamo da radimo i dalje. Građani Srbije prepoznaju rad, prepoznaju marljivost, stručnost, napredak, a ne žele da se vrate u vreme žutih egzotičnih tajkunskih hobotnica Đilasa, Jeremića, Tadića, koji su nam razorili i rasprodali zemlju.Na sve mere podrške kako građanima, tako i privredi u vreme ove pošasti koja je zadesila čitav svet neko će reći kako se državno rukovodstvo dodvorava građanima pred izbore u aprilu naredne godine, što zapravo nije tačno. Ja ću samo da podsetim građane na činjenicu da smo 2014. godine imali vanredne parlamentarne izbore, pa je neposredno pred održavanje izbora državno rukovodstvo sprovelo mere fiskalne konsolidacije, odnosno smanjili smo penzije i plate i dobili smo izbore.Naravno, uz stabilnost kako unutrašnje i naročito spoljne politike, koju odlično vodi šef srpske diplomatije Nikola Selaković, uz svo zalaganje predsednika Aleksandra Vučića i njegovu iskrenu borbu za dalji razvoj naše zemlje, još snažnije i odlučnije krećemo u nove pobede i gradimo zajedno snažnu i ekonomski jaku Srbiju, za budućnost naše dece. Živela Srbija! Zahvaljujem.Poslednji prijavljeni je narodni poslanik Milimir Vujadinović. Preostalo vreme je pet minuta orijentaciono. Hvala. Hvala, predsedavajući.Nekako na meni svaki put završava i da vam kažem čast je to, što bi rekli naši ljudi, krčma je uvek na meni.Ne znam znam koliko imamo pravo na to, poštovana ministarka i poštovane kolege poslanici i poslanice, uvaženi građani Srbije, ali ću, pošto sam danas poslednji, iskoristiti priliku da možda uradim jednu rekapitulaciju današnjeg zasedanja i na neki način uradim to da pošaljem jednu zajedničku poruku iz ovog parlamenta.Poštovana ministarka, šta je to što biste danas poneli kao glavni utisak sa zasedanja ovog parlamenta? Mogli ste zaključiti da samo pominjanje Zaštitnika građana u ovom parlamentu asocira na potrebu zaštite svakog građanina u ovoj zemlji, a ne zaboravite, građanin ove zemlje je i predsednik države Aleksandar Vučić i njegova porodica. Ono što ćete sigurno poneti kao utisak je poruka ovog parlamenta, a poruka i javnosti da sve institucije počevši od Zaštitnika građana, na kraju krajeva i vas i mene kao narodnog poslanika, moramo uraditi sve ono što je u našoj moći da zaštitimo svakog građanina, a pogotovo kada su u pitanju institucije kao što je predsednik države i pogotovo kada je u pitanju ono što je osnovna ćelija društva, a to je porodica.Međutim, porodica.Međutim, uvažena ministarka, vi ste mogli da primetite da napadi na predsednika države ovih dana ne idu samo iz granica ove zemlje, napadi na predsednika države dolaze iz nekih drugih centara koji su daleko od granica ove države, ali ono što je tragedija u svemu tome je što eksponenta za jednu takvu politiku takvi centri moći koji su daleko od granica ove zemlje nalaze upravo u Beogradu i u Republici Srbiji.Ono što je takođe činjenica je da napada na predsednika države ne manjka ni iz regiona. Tu posebno mislim na napade koji dolaze iz Zagreba, iz Sarajeva, a neretko dolaze i iz zvanične Podgorice. Ovih dana ste videli da postoje čak i neki pojedinci iz srpskog političkog spektra iz Republike Srpske koji su se priključili jednom takvom frontu, ali to su još uvek samo pojedinci.Kada bi Srbija i njen predsednik, uvažena ministarka, utonuli u ovu matricu međusobnih napada u regionu, budite sigurni da bi Balkan utonuo u haos. Taj put ne ulaženja u jednu ovakvu matricu je jedan od najtežih političkih puteva kojima može da ide bilo ko ko vodi jednu zemlju, ali je jedan od najodgovornijih i verovatno jedan od onih koji su jedini mogući u ovom trenutku, kada je u pitanju Srbija. To je put jednog državničkog odnosa ne samo prema Republici Srbiji i njenim građanima, nego put jednog državničkog odnosa prema svim građanima i na Balkanu, odnosno u regionu koji sa nama ili pored nas žive.Uvažena ministarka, ovaj put može da predvodi jedino onaj ko je državnik, ko danas ne razmišlja o sudbini samo svog naroda, o sudbini samo svoje zemlje, nego i o sudbini svih onih koji okolo sa nama žive.

danas u Beogradu boravio i premijer Crne Gore. To je, siguran sam, a malo je ko to danas spomenuo, najvažniji politički događaj koji se desio u Srbiji na današnji dan.Videli smo jednu veliku odgovornost prema ovom događaju i kada je u pitanju predsednik države i kada je u pitanju predsednica Vlade, videli smo njihov akcenat na infrastrukturnim projektima i svemu onome što nas povezuje sa Crnom Gorom i stavljanje u stranu svega onoga što nas razdvaja, a to može samo onaj koji ima državnički odnos prema politici i u svojoj zemlji i u regionu. Tom važnom političkom događaju danas se priključio i ovaj parlament. Predsednik Vlade Crne Gore boravio je i u poseti ovom parlamentu i to je bila jedna simbolička poruka podrške koju ovaj parlament daje i predsedniku i Vladi u vođenju jedne takve odgovorne, a nadasve teške politike, uzevši u obzir političko stanje u kome se danas region nalazi.Videli smo i pozive za saradnju u okviru inicijative „Otvoreni Balkan“, čiji je inicijator, odnosno nosilac ideje današnji predsednik države Aleksandar Vučić. Poštovana ministarka, na kraju da vam kažem, videli ste jednu veliku podršku za zakonske predloge koje ste poslali u ovaj parlament i budite sigurni da će parlament podržati vaše zakonske predloge, ali ono što od vas očekujemo je da i nastavite ovu politiku čiji koreni sežu u 2014. godinu, pre svega. Da nastavite politiku koja se jedne strane podrazumeva razvoj Republike Srbije i borbu za bolji život svakog njenog građanina, a sa druge strane politiku koja brine o svakom našem čoveku koji živi u regionu i brine o regionalnom miru i stabilnosti. To je ono što mi kao poslanici pre svega govorimo u ime poslanika SNS, iako nisam ovlašćeni predstavnik, u ovom momentu očekujemo od vas, od cele Vlade, ali siguran sam da je to ono što očekuje i javnost u Srbiji, jer jedino mir i stabilnost danas mogu da doprinesu razvoju Srbije i razvoju regiona.Imate put, započet je 2014. godine, danas se uveliko razvija, držite se toga puta, a podršku za zakon ćete imati, ne sumnjajte u to. Hvala vam puno. Živela Srbija! Hvala, gospodine Vujadinoviću.Na član 48. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Reč

i na radu u toku prethodne nedelje, a i u toku današnjeg dana. Ja ću se osvrnuti sada na kraju rasprave na ključna unapređenja koja donose zakonska rešenja koja su pred vama. Mi smo danas u pojedinostima govorili o Predlogu zakona o Zaštitniku građana, ali ću se osvrnuti i na ovaj drugi podjednako važan Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Dakle, ova rešenja su u potpunosti usklađena sa venecijanskim principima, to je izuzetno važno, kao zemlje koje se nalaze i na putu evropskih integracija, sa Tromso konvencijom i načelima javne uprave Evropske komisije.Još jednom ću pomenuti da su izuzetno učešće i doprinos u radu dali i lično Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja, gospoda Pašalić i Marinović, kao i zaposleni u organima kojima oni rukovode.Naravno, nevladine organizacije, takođe, značajni predlozi, čiji je dobar deo i implementiran u ova dva predloga zakona i neizostavno, eksperti &quot;Sigme&quot; sa kojima smo radili intenzivno i posvećeno u procesu pripreme ova dva zakonska akta.Ovim akta.Ovim novim zakonskim rešenjima smo unapredili način izbora Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja uvođenjem javnog poziva, čime se obezbeđuje veća transparentnost postupka njihovog izbora i kontrola od strane javnosti.Mandat Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja trajaće ubuduće osam godina, bez mogućnosti reizbora. Mandat im neće prestajati u slučaju ispunjenja uslova za penziju, već će moći da obavljaju funkciju sve do isteka mandata.Zaštitnik građana i Poverenik ubuduće samostalno će donositi akte o organizaciji i radu svojih stručnih službi, čime će se dodatno pojačati njihov integritet nezavisnosti i legitimitet institucije.Unaprediće se budžetsko-finansijska nezavisnost ovih institucija jer finansijska sredstva koja su potrebna za funkcionisanje ovih organa neće biti smanjivana u toku godine.Zaštitnik građana obavljaće poslove nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, poslove nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslove nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima.Zaštitnik građana moći će sam da postavlja i razrešava svoje zamenike, umesto što je do sada Narodnoj skupštini predlagao njihov izbor, odnosno razrešenje.Zaštitnik građana moći će da inicira razmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, s tim što će od sada nadležni odbor Narodne skupštine odnosno Vlada i organi uprave biti dužni da dostave da dostave obaveštenje Zaštitniku građana o razmatranju njegove inicijative.Zaštitnik građana moći će bez prethodne najave i ometanja da pregleda ne samo mesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, lica kojima je ograničena sloboda kretanja, već i mesta gde su smeštene ili borave grupe čija prava štiti, a posebno mesta pod kontrolom policije i vojske Srbije, pritvorske jedinice, zavode za izvršenje krivičnih sankcija, psihijatrijske ustanove, prihvatilišta za strance i centre za azil, kao i ustanove socijalne zaštite koje pružaju uslugu domskog smeštaja dece i mladima, kao i odraslim i starijim licima.Zaštitnik građana, u slučaju koji zahteva hitnost postupanja, moći će od predsednika Republike, predsednika i članova Vlade, predsednika Narodne skupštine, predsednika Ustavnog suda i funkcionera u organima uprave da zatraži prijem u roku od tri dana.I još nekoliko napomena u pogledu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. O tome danas nismo govorili jer nije bilo amandmana na ovaj Predlog zakona, ali je zgodno sada, na kraju ove rasprave, a pre vašeg izjašnjavanja o ovim predlozima zakona, da to istaknem.Proširen je krug subjekata koji su u obavezi da postupaju po ovom zakonu - javni beležnici, javni izvršitelji, javna preduzeća, ustanove, privredna društva u većinskom državnom, lokalnom, pokrajinskom vlasništvu i drugi organi.Afirmiše se princip proaktivnog delovanja kroz objavljivanje što većeg broja informacija, kako na veb prezentacijama, tako i putem informatora o radu.Posebna pažnja je posvećena naporima da se spreči sve masovnija pojava ignorisanja zahteva za pristup informacijama od strane organa vlasti, pa je tako Poverenik ovlašćen da izdaje prekršajne naloge u visini od 30 hiljada dinara licu za nepostupanje po zahtevu, čime se između ostalog utiče i na rasterećenje prekršajnih sudova.Novim zakonom Povereniku se daje ovlašćenje da podnosi i prekršajne prijave i unapređena su i ovlašćenja Poverenika u pogledu prinude na izvršenje njegovih rešenja, odnosno predviđene su novčane kazne u iznosu od 20 do 100 hiljada dinara za nepoštovanje odnosno neizvršenje njegovih rešenja.Ovim sam kratko sumirala u ovih 20-ak tačaka šta je to što su izmene koje će značajno uticati na živote svih nas koji smo unutar granica Republike Srbije.Ja sam uverena da će primenom ovih ključnih novina biti unapređena zaštita prava građana i pravo građana da dobiju informaciju o radu organa vlasti.Još jednom se zahvaljujem svima vama i radujem se vašem izjašnjenju po ova dva predloga zakona.Želim posebno da se zahvalim svojim saradnicima, posebno u okviru radne grupe, koji su pripremali ova dva predloga zakona, izuzetno dugotrajan i posvećen rad. Hvala još jednom. Samo timskim radom mi možemo da pravimo ovakve stvari poput ova dva zakonska predloga. Videćete da će Srbija još dugo biti pohvaljivana za ovakve predloge poput ova dva zakona, ne samo u okvirima Evrope, nego mnogo šire. To će biti u vremenu pred nama i bićete ponosni što ste vi bili među ljudima koji su glasali za ove predloge zakona. Hvala vam još jednom. Hvala.Konstatujem da je Vlada prihvatila ovaj amandman.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Hvala predstavnicima Vlade i svima koji su učestvovali u ovoj raspravi.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 3. novembar 2021. godine, sa početkom u 16 kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.(Posle Hvala